Откривам заседанието, има кворум. продължаваме с гласуването на чл. 51 по доклада на Комисията.

предложението направено от народния представител Кръстева за отпадане на числото „2“. Гласували

свободи. Гласувах „против“, защото, за да има политически дебат, трябва да има, първо, политически партии, а политически партии не може да има, ако няма държава. Гласувах „против“, защото да си патриот не е награда, не е знак, не е медал, това е особен дълг и отговорност. (Шум и реплики.) и да подритваш националната сигурност, националните устои на държавата и да посягаш първо към медиите, към свободата и правата на гражданите. Затова гласувах „против“, защото не можеш да обичаш родината си, от една страна, а, от друга страна, да мразиш демокрацията, свободите и хората. Това е моят глас „против“. Гласувах „против“, казвам Ви го искрено, защото вчера бях изумен и стъписан от иронията и ехидността на господин Симеонов

защото два пъти се опитвате да завършите мандата си, сега ще се опитате трети път, но знаете кой човек, когато всеки път се опитва да прави нещата по един и същи начин,

Господин Председател и колеги! Гласувах „против“ по причини, които вече изтъкнахме в дискусията – цензура, ограничаване свободата на словото, но най-вече по една трета и важна причина. За нас не е най-същественото, колеги, да ни дават по телевизора, дават ни достатъчно. Голямата причина е, че по този начин ограничихте правото на достъп до информация на български граждани. Това е една от причините да гласувам „против“. Но има и още една, която напомня за миналото, а и показва какво ще бъде бъдещето на Четиридесет и четвъртото народно събрание. И това е изказването на господин Цветанов, с което лично засегна, нападна и замеси семейството на мой колега. Господин Цветанов, няма да допуснем в този парламент да нападате депутати от “БСП за България”, без аргументи

и България е осъждана, а данъкоплатците са плащали. Вчера тук отново ни беше размахван пръст, говорено за човешки права и нападан млад колега от Парламентарната група на “БСП за България”. Ето това показва стил. Този стил, който беше в предишните парламенти, който ще налагате в този и срещу който ние категорично ще се

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз давам своя отрицателен вот, тъй като вчера говорихме много за правата на човека и говориха най-много колегите от ГЕРБ. Искам да се обърна към тях с апел да бъдат по-смирени, когато говорим за правата на човека, тъй като в тази зала често пречупваме всяка тема през призмата на политическото говорене и не сме съвсем обективни. Ако искаме да бъдем обективни,

По начина на водене – заповядайте, господин Цветанов.

Нека да бъдем умерени в изказванията си, защото това, което направи ГЕРБ в първия мандат в борбата срещу престъпността, даде признание на страната ни, че има ефективност и че действително спряхме тези отвличания, които бяха ежемесечни при Вас. Вие знаете ли за въоръжените грабежи, когато страната ни беше давана за пример в негативен план за това, което имаше като невъзможност хората да бъдат спокойни и сигурни в страната ни? Госпожо Нинова, Вие трябва да излезете и да кажете как и защо взехте това политическо решение в кабинета Станишев с министър Овчаров, за да може да подарите един Пловдивски панаир, който и до ден-днешен всички Вие знаете какво сте направили? Защо го направихте по този начин? Не ощетихте ли българския данъкоплатец? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Не ощетихте ли българите? За милиони левове! И това, което направи Сергей Станишев, е да Ви уволни не знам защо и какви бяха неговите мотиви, но доколкото знам, Ви уволни по начин, по който Вие понесохте и политическата си отговорност. Колко човека са по начина на водене? Само се разберете кой след кого е. Оставям Ви да си говорите каквото си искате. („Еееее.) Заповядайте. Кой е първи? Господин Кутев – заповядайте. Мисля, че ще си направите добра характеристика всички, които говорите. Заповядайте! Имате думата. Заповядайте по начина на водене. (Шум и реплики.) Няма как лично обяснение. Господин Председател, съжалявам, но това, което правите в момента, е, че изпускате залата. И не това е нещото, което трябва да свършим. Процедурата ми по начина на водене е, че трябва да намирате като председател на Народното събрание начин, а този начин е в процедурите, нещата да вървят гладко и да няма лични обиди. Това, което направи господин Цветанов, очевидно прекрачи всички граници.

Както разбирате процедурите! Ще Ви оставя да се изявите напълно! Следващият кой е? Заповядайте, господин Попов. Благодаря, уважаеми господин Председател! Председателят на Народното събрание е пръв сред равни. Следва да прилага еднакъв аршин по отношение на всички народни представители.

Всеки, който иска по начина на водене – заповядайте!

Едното е за човешките права, принципите и осъдителните процедури в Страсбург, за което той говори. Те са седем и седем пъти става дума за предварителни присъди, произнесени от господин Цветанов, за виновни хора, срещу които разследването продължава и не е приключило. Господин Цветанов е казал предварително кой е виновен и кой е невинен. Заради това България е осъдена и всички данъкоплатци са платили това негово своеволие и нарушаване на човешките права. Минавам към втората част – за панаира. Не издавайте отново присъди от тази трибуна! Има ред, закони и Конституция в държавата. От 2009 г. Вие управлявате тази държава с малки периоди, в които не сте на власт. Какво правехте досега та не разследвахте приватизацията на Пловдивския панаир? И, ако сте хора, които държат на законите, реда и Конституцията, знаете къде е прокуратурата, знаете къде е съдът, отивайте още днес, завеждайте дела срещу когото трябва и да се спази редът и Конституцията в държавата. Който ги е нарушил, да отива където му е мястото, но след като се произнесат оправомощените за това органи в България. А не един човек, както преди пет години, както преди две, така и в бъдеще, да издава присъди от трибуната на законодателния орган.

Не виждам как, ако от едната страна на залата имат претенции към възпитанието и поведението на другата страна на залата, съответно със същите действия и даже надвишавайки ги по невъзпитаност и невъздържаност, смятат да се борят с колегите си. Считам, че това не е правилно. В този смисъл нашата малка, сплотена Моля Ви за тишина в залата! напротив, с възпитано поведение, само с доводи, аргументи трябва да защитаваме своите тези. И понеже е по начина на водене – господин Председател, аз ще Ви помоля хората, които не спазват освен морала и възпитанието и нормите, които са гласувани за начина на провеждане на заседанията в Народното събрание, да следвате най-строго Правилника, защото, ако

Уважаеми господин Председател, правя Ви забележка по начина на водене, тъй като в рамките на процедура „отрицателен вот“ позволихте колегите от БСП да говорят каквото си искат, нямащо нищо общо с гласувания

заседанията в Изпълнителното бюро на БСП, което правят и актуалните теми от последните няколко дни, но Вие сте председател на Народното събрание и не трябва да позволявате на народните представители да използват процедурите като „отрицателен вот“ и по „начина на водене“, за да говорят каквото си искат. Защото точно това се случва в момента. Всеки взема думата, излиза на процедура и говори каквото си иска, предварително заучено. И ако младият колега, който се изказа на последния отрицателен вот, е за първи път народен представител, може би не познава процедурите, защото Правилника го приемаме току-що, няма никакво оправдание за госпожа

неистини от госпожа Нинова, изречени точно преди 10 минути от тези микрофони. Госпожо Нинова, не е вярно, че Политическа партия ГЕРБ не е правила

От миналото лято бях избран за представител на Община Пловдив в Общото събрание на „Пълдин туринвест“ – дружество, чрез което става тази приватизация, като представител на Политическа партия ГЕРБ. Кражбата на века чрез „Пълдин туринвест“, госпожо Нинова, и фирмите на Вашия другар Георги Гергов, успяват да източат от Община Пловдив 150 млн. лв. под формата на скъпи имоти. Чрез точно това дружество става приватизацията на Панаира, където се стига до половин милиард общо източване от общината и от държавата. Това става по времето от 15 юни 2006 г. до 19 април 2007 г., когато управлява тройната коалиция, когато министър на икономиката е господин Овчаров, а госпожа Нинова е заместник-министър и председател на борда на директорите на…

надявам се, че Вие в залата сте наясно, но ако зрителите и слушателите не са наясно, всички изказвания са по процедурата на начина на водене. После ще Ви прочета какво включва това. Не се учудвайте какво се говори тук, от самото начало е само за процедура на начина на водене. Всеки, който се изказва, си прави характеристика за познаване на Правилника на Народното събрание. за нас не е и аз трябва да си призная, че не съм го очаквал, но ще кажа, че ми липсва Цецка Цачева. (Оживление.) Тъй като, очевидно неспособен да овладеете залата и процедурите, допуснахте тази ситуация,

Заповядайте, господин Генов. Уважаеми господин Председател, много ще ми е трудно да говоря след пролетарския плам в очите и думите на господин Гърневски (ръкопляскания

Благодаря Ви, господин Председател. Обръщам се към Вас по начина на водене, тъй като това, което се случва в момента, малко обезсмисля процедурата.

Това важи за абсолютно всички в тази зала. Ако смятаме, че трябва да продължаваме по същия начин и че ще извлечем някакви позитиви, жестоко се лъжете. Накрая го довличаме само до негативи. Така че, господин Председател, и към всички колеги:

Не виждам. Преминаваме към доклада. Заповядайте, господин Кирилов.

КИРИЛОВ: И аз Ви благодаря за това отбелязване. Да, категорично съм съгласен с Вас, защото всяка една злоупотреба може да доведе до прецедент, а той е основание да се направи

чл. 49 има предложение от народния представител Валери Симеонов и група народни представители: В чл. 49, ал. 1 се създава изречение второ: „Всяко заседание, с което започва пленарната седмица, започва с изслушване на Химна на Република България.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Жельо Бойчев и група народни представители: В чл. 49, ал. 3 думите „само веднъж в едно заседание“ отпадат.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Предложили сме в чл. 49, ал. 3 – касае се за поименната проверка и възможността за искане на такава,

Затова сме направили това предложение. Резонно е всяка една парламентарна група да има в рамките на заседанието тази възможност. Ако една парламентарна група поиска поименна проверка, после се преклудира, прекратява се възможността други парламентарни групи на един по-късен етап да направят, да изразят същата процедура. Това не е справедливо. То не е и в унисон с останалите правомощия на парламентарните групи, разписани подробно в Правилника. Затова се надяваме

(ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз ще мотивирам нашето предложение, то беше докладвано от господин Кирилов, а именно в началото на пленарната седмица Народното събрание да започва с изслушване на химна. Химнът, както всички знаете, е национален символ и елемент от самосъзнанието на българските граждани. В тази връзка намираме за редно народните представители, формиращи върховния законодателен орган на държавата, да започват работата си като в първото заседание за седмицата изслушват химна на републиката. Както останалите национални символи – знамето и гербът на Република България, присъстват всекидневно в пленарна зала, така е редно според нас да бъде изслушван и химнът при започване на пленарната седмица, а не единствено при започване на сесиите на Народното събрание, както е сега. Смятам, че това няма да отнеме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

и то важни закони, свързани с финанси, свързани с положението на хората, свързани с доходи, свързани с помощи и така нататък. Нали не се учудвате защо освен всички процедури, за които говорите и настоявате, че сриват авторитета на Народното събрание, това също е една от причините този авторитет да бъде сринат – приемането на важни закони с явно отсъствие на депутатите от техните места. Разбирам трика, който се прилагаше в миналото Народно събрание. Неслучайно използвам думата „трик“, за да не използвам думата „хитринка“ или нещо пò така, в която управляващото мнозинство, събирайки мнозинство в залата, за да може да има съответния кворум от 121 човека. След това бързо се разпускаше и си отиваше, и никой нямаше правото след това да проверява кворума при важни закони, а видимо в залата не присъстваха повече от 70-80 човека. Затова много Ви моля, ако не искате да бъде бъде ограничителна тази мярка, нека да отпадне това ограничение. Защото всички парламентарни групи сме заинтересовани важните закони да бъдат приемани със съответното мнозинство. Колкото по-голямо е мнозинството и по-голямо участието на гласувалите за един закон, толкова според мен е по-голяма неговата тежест. Нищо че това е формалност, нищо че Вие ще ми кажете, че с 61 гласа може да се приеме всякакъв закон. Да, може – по формални причини може, но дали обществото приема начина, по който се приемат тези закони, е друг въпрос. тази връзка нека всяка парламентарна група да има възможност, в случай че има съмнение за кворума в Народното събрание при гласуване на важни закони, и въобще при гласуване на закони, защото маловажни закони няма, да има възможност да поиска поименна проверка. Не казвам всяка група да има правото по 10 пъти на заседание, но всяка група поне един път на заседание да има възможност да иска поименна проверка, за да можем наистина, първо, да бъдем равнопоставени като парламентарни групи, второ, да имаме малко повече дисциплиниращо дисциплиниращо влияние върху присъствието на депутатите в зала и осигуряване на приемането на законите с все пак малко по-солидно участие на депутатите. Затова, ако според Вас изземването на целия израз „само веднъж в едно заседание“ е пресилено, Ви предлагам

Взимам думата за реплика, за да възразя на становището на колегата Таско Ерменков по отношение практиката на миналия парламент. Смятам, че в практиката на миналия парламент имахме законодателство, което коренно се различаваше от предходното, тоест направихме опит в законодателната работа да търсим във възможно в най-голяма степен консенсуса. Това не беше така. Много законопроекти внесохме съвместно с вносители от различни парламентарни групи. Важните законопроекти, както казвате, получиха подкрепа не само на една парламентарна група. Ние в работата на Временната комисия изпадахме няколко пъти в тази ситуация, не ми се щеше в пленарна зала да изпадаме, но ще помоля да сравним правилниците. В Правилника до 2013 г. се казва, че „може да се иска най-много два пъти общо в едно заседание поименна проверка от парламентарна група“. Правилникът на

да искат поименна проверка, не може да бъде индулгенция, че и в бъдеще ще го правим така. Моментът е сега да поправим това нещо и аз пак казвам, всяка парламентарна група

изпита съмнение в наличността на кворума, да поиска един път на заседание поименна проверка на кворума. Това че сме приемали закони с консенсус, хубаво, нямам нищо против, но това не е причина за ограничаване на броя на гласувалите за този закон. Още повече виждате, че в самото начало на регистриране на народните представители в залата, което също има значение към това с колко гласа са приемат законите, председателят на Народното събрание обикновено бърза така, ако може, да ги отсече на 121 регистрирани, нали, идеалният случай за регистриране за започване на работата. Така че още един път Ви моля, нека да бъдем разумни. Няма да се злоупотребява с това нещо, но ще има дисциплиниращ Моля Ви за ред в залата! ТАСКО ЕРМЕНКОВ: …върху колегите. Иначе си спомняте – в миналото Народно събрание, пак ще повторя, обикновено този, който най-много се обажда в момента от място, ставаше, искаше поименна проверка, тази проверка се провеждаше, след което, с извинение за израза, управляващите си биеха камшика (смях от ГЕРБ) и законите минаваха с по 61 гласа. Благодаря.

2013 г. има значение не само защото на Вас Ви трябваше един глас и сто и един гласа, за да приемете правителство, тя има значение, защото тогава

в този парламент. Завършвам със следното: тенденцията за ограничаване на исканията за поименна проверка е от 2005 г., от 2005 г.! До 2005 г., до тройната коалиция, до парламента на тройната коалиция не е имало никакво ограничение парламентарните групи да искат такава процедура. дванадесет години очевидно е доказано, че с тази процедура се злоупотребява, единствената разумна резерва е това правомощие да се усили от страна на Председателя, който следи за кворума

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Всички тук знаем, че този дебат е абсолютно безсмислен! Безсмислен е, защото всички знаем през тези години, откакто е въведено това правило, за какво се използва. И сега да седим тук и да се убеждаваме колко демократично би било всеки да иска поименна проверка,

че тогава имаше четири парламентарни групи, три от които бяха в управлението. Вие го въведохте, защото ГЕРБ би могъл да поиска поименна проверка, а сега групите са пет, от които три са в опозиция.

решенията на Народното събрание да бъдат приемани с кворум от сто двадесет и един човека. Тогава Ви гарантирам, че всеки ден в залата ще има минимум двеста човека. Точно това е работата на народния представител. Ако някой не иска да бъде народен представител, да напусне Народното събрание. Ако иска, да идва на работа и да гласува законите, които да са в интерес на държавата и на народа. Благодаря Ви, господин Марешки. Всичко това беше към господин Кутев. Заповядайте за дуплика, господин Кутев.

обвинението, че през 2013 г. някакви зли антидемократи са управлявали, а сега са дошли демократите, очевидно не е така, защото сега демократите ще отменят блицконтрола, което пък е очевидно демократичен процес. Сигурно, когато става дума за политически процес, има някакъв сблъсък на интереси.

точно какви правила трябва да се изградят за авторитета. Ето, ако Вие сега, или всички ние решим, че при една поименна проверка всяка една парламентарна група, на която присъствието тук е по-малко от 50% се счита, че цялата парламентарна група не е била на работа и носи всичките санкции – финансови и така нататък, и пред медиите да обясняват защо цялата група не е била на работа. Ако въведем това правило, тогава съм съгласен да продължава самото регистриране до колкото кажете, или да има колкото n броя проверки искате, но при това условие – ако 50% от

протоколи от гласуванията и ще видите колко пъти Вие сте гласували като група, че има дни, в които цялата група не е гласувала толкова, колкото един депутат от ГЕРБ. Добре, аз ще го извадя в медиите. Заповядайте, господин Ангелов. Господин Председател, дами и господа! Вземам изказване по повод предложението, което сме направили – всяка седмица в началото заседанията да започват с българския химн. Смятаме, че това е важно Смятаме, че това е важно с оглед на това, че българските народни представители трябва да покажат уважение към българските символи. И няма нищо по-редно от това да започваме работа с българския химн. Смятам, че това е важно от гледна точка на това, че показването и уважаването на държавните символи ще направи така, че и харесването към парламента или одобрението към парламента ще е по-голямо от хората, защото ние ще засвидетелстваме едно уважение към държавните символи. Нищо не пречи българският химн да звучи по-често в пленарната зала както присъства гербът, както присъства и българското знаме. Слушахме безумни дебати в момента за това как да се поиска поименна проверка и така нататък, но не чух другите парламентарни групи да се изкажат по този въпрос. Много ми е интересно какво ще каже ДПС, БСП или партия „Воля“ защо не подкрепят такова предложение? Какво против имат българския химн да звучи по често в българския парламент? Призовавам ви – вземете позиция като мъже, кажете каква е позицията на Вашите парламентарни групи и ще подкрепите ли това предложение? Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ангелов, нищо против нямаме българския химн и ако си спомняте в Четиридесет и третото Народно събрание подкрепихме Вашето предложение той да звучи в началото на всяка сесия. Обаче, господин Ангелов, самият химн на Република България предполага тържественост, предполага нещо ново като начало. Самото ежеседмично звучене на този химн, самото рутинно звучене принизява малко тази тържественост.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колега Ангелов, химнът на Република България е един чист и свят символ и не следва с него да се спекулира по този начин. Защото патриотизмът, уважението към държавността, към държавата, почитта към институциите и към химна, разбира се, не се изразява единствено с ежемесечно слушане на химна. Химнът наистина, тук съм съгласен с преждеговорившия, трябва да се използва наистина по по-специални поводи. Ние също подкрепихме идеята всяка сесия на Народното събрание да започва с химна, което е съвсем нормално, съвсем официално, адмирираме Ви за тази идея, но ежемесечното експлоатиране на химна ще доведе до неговото принизяване. И това не е

Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Ангелов, съжалявам, че се стигна дотам, че на така наречените „патриоти“ от ДПС да им обясняват как всъщност се ползва химнът. Всъщност аз щях да Ви подкрепя, но Ваше си е мнението дали да изслушате възпитано това, което искам да кажа, както аз Ви изслушвам, или да репликирате от залата. Ние няма да подкрепим това предложение, защото българският химн не е българска песен, която да си я пускаме, когато ни е хубаво да си я слушаме, защото след малко някой може да предложи след обедната почивка, преди обедната почивка и за вечеря преди да си тръгнем. Точно в тази връзка подкрепяме всички парламентарно представени партии, които се изказаха досега и по същия повод – за това, че химнът е нещо свято, нещо тържествено и е нормално да се когато има такива поводи, а именно в началото на сесиите. Това е един тържествен повод, а не ежедневната му употреба. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Марешки. Господин Ангелов, заповядайте за дуплика. Господин Председател, дами и господа! Много ме забавляваха определенията на химна като забавна песничка или нещо, което всъщност ще го изтъркаме, ако го пускаме по-често. Ако всяко заседание или всеки ден на парламента не е нещо тържествено за българската демокрация и за българския народ, а именно, че тук тези хора трябва да определят бъдещето на страната и да вземат важни решения, тогава да махнем герба и знамето, защото и тях мърсим най-вероятно всеки ден като стоят, тоест да ги слагаме само в началото на сесията. Защото не виждам химна да е нещо повече от герба или от българското знаме. ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Така че тази Ви логика не е правилна. И ще Ви дам няколко примера. Във Френския сенат всеки ден заседанията започват с френския химн. В любимата доскоро на вам държава на юг от нас – Турция,

Така че призовавам всички парламентарни групи да не си говорим глупости, да не си говорим как ще изтъркаме химна, а да уважаваме наистина българските символи. Ние сме длъжни пред България, както на последните избори заявихте, че всички са патриоти, а не само ние сме патриоти – бъдете патриоти и подкрепете това предложение. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов. Господин Хамид – по начина на водене. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Председател, моля да не допускате от трибуната на Народното събрание народни представители да използват към Парламентарната група на ДПС. Това определение е запазено за една друга парламентарна група и нямаме никакво желание да присвояваме техните неверни епитети. Благодаря Други изказвания? Няма. Процедури? Също няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валери Симеонов и група народни представители – Комисията не го подкрепя. Гласували

въздържали се 156. Предложението не е прието. Предложение от народния представител Жельо Бойчев и група народни представители – Комисията не го подкрепя. Моля, гласувайте.

Подлагам на гласуване текста на чл. 52 по доклада на Комисията. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Член 50. Предложение от народния представител Жельо Бойчев и група народни представители: „В чл. 50,

в изречение шесто, в края на текста, след думата „предложения“ се поставя запетая и се добавя „започнало, но неприключило и/или обсъждане, по което не е проведено гласуването, поради приключване на заседанието, се довършва, съответно – провежда, в рамките на следващото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

Член 50, алинея 8 дава много добра възможност всяка първа сряда на месеца дневният ред на Народното събрание да бъде формиран по предложение на парламентарните групи. Това е и много добра възможност опозицията да прави своите предложения и те да бъдат включвани в дневния ред на Народното събрание.

в залата да обърнат внимание на т. 2. Когато една парламентарна група е направила предложение за дневния ред, когато всички ние сме одобрили включването в този дневен ред на разглеждането на съответния законопроект или решение много често в досегашната работа бяхме свидетели на ситуация, в която парламентарното време не стигаше, не беше достатъчно да се приключи дискусията и да се стигне до гласуване на съответния законопроект или проекторешение. Това, което правим, според мен е най-логичното при вече изразена воля за разглеждане на този въпрос от Народното събрание – ако не стигне парламентарното време в тази първа сряда на месеца, разглеждането и гласуването на законопроекта да продължи на следващото пленарно заседание.

Репликата ми, господин Бойчев, към Вас е чисто терминологично – не е по същество. Уважаемият председател вчера употреби израза „разделно гласуване“. Няма такова понятие – не знам откога се е въвело, дали в този парламент е започнало да се изрича. По отделното гласуване на хипотезите в един текст! Това не е разделно хранене, колеги,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

процедурата, която е предвидена за всяка първа сряда, е възможност опозицията да постави някой от законопроектите, които иначе, изхождайки от разстановката на силите в Народното събрание, няма как да бъдат включени в дневния ред. Идеята не е само тези законопроекти да бъдат включени, да се прочете тяхното заглавие, мотивите и проектът за решение и донякъде да бъдат обсъдени – според мен демократичното в този казус би било ако процесът на разглеждане на законопроекта бъде доведен до логичния му край. Нищо не пречи на управляващите, ако не са съгласни със законопроекта, който е предложен от опозицията или от някоя от парламентарните групи, да гласуват „против“. Не виждам логиката в това, след като си започнал обсъждане на един законопроект, да стигнеш до средата и да го приключиш поради формалното приключване на времето.

В крайна сметка всички законопроекти, в това число и внесените по този ред, са равноправни и би трябвало да бъдат разглеждани по същество, да бъдат гласувани и с решението, което Народното събрание вземе, да бъдат или приети, или отхвърлени.

Няма. За изказване – народният представител Филип Попов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Практика е в много европейски парламенти в определени дни от седмицата единствено да се води разискване, а в други дни да се гласува само по вече разисквани законопроекти. Разбира се, при нас е друга практиката, но логиката е този законодателен процес да бъде непрекъснат. Законодателната работа на Народното събрание е именно да разисква и в крайна сметка да изрази воля всеки един народен представител чрез гласуване на съответния законопроект.

Няма. Други изказвания? Също няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Жельо Бойчев

Гласувайте това предложение – дали сте съгласни да се гласуват 1 и 2 точка поотделно по предложение на народния представител Жельо Бойчев и група народни представители? Гласували

172 народни представители: за 57, против 95, въздържали се 20. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на чл. 83 по доклада на Комисията. Гласували

не е прието. Подлагам на гласуване текста на чл. 54 по доклада на Комисията.

Член 52, който става чл. 55 е подкрепен от Комисията. Няма постъпили предложения. Член 53, който става чл. 56, също се подкрепя

Няма изказвания. Подлагам на гласуване членове от 55 до 59 включително по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

тогава, когато народният представител е бил засегнат лично или поименно. Този съюз „или“ се промени със съюза „и“, което предполага наличието на кумулация, тоест народният представител следва да е един път засегнат лично, втори път да е споменато и неговото име, за да има право на тази процедура на лично обяснение. Тази промяна се наложи в предишното Народно събрание. Мисля, че беше предложена от господин Байрактаров, ако не ме лъже паметта, а дотогава се използваше именно поотделно поотделно – лично или поименно, алтернативно. Дори и Вие вчера, господин Председател, в обсъждането твърдяхте, че става въпрос за съюза „или“ – по мой спомен, мисля, че е записано в стенограмата, защото един народен представител достатъчно добре може да бъде индивидуализиран, без да бъде споменато неговото име, по начин такъв, че той да бъде лично засегнат. Затова е и нашето предложение. Това ще има възпитаващ и възпиращ ефект по отношение на някои народни представители, които злоупотребяват и насочват обиди към определен народен представител. Надявам се да го приемете това предложение, въпреки че Комисията не го е приела, защото мисля, че е на едно

Също няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Жельо Бойчев и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 58, който става чл. 61. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 59, който става чл. 62. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 60, който става чл. 63. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 61, който става чл. 64. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 62, който става чл. 65. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 63, който става чл. 66. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 64, който става чл. 67. По чл. 65 има предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители, което се подкрепя от Комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 65, който става чл. 68: „Чл. 68. (1) Преди гласуването председателят приканва народните представители да заемат местата си. Времето за гласуване по чл. 66, ал. 2, т. 1 е до 1 минута, но не по-малко от 30 секунди. (2) От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.“ Член 66 се подкрепя от Комисията и той става чл. 69. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 67, който става чл. 70. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 68, който става чл. 71. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 69, който става чл. 72. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 70, който става чл. 73. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 71, който става чл. 74. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 72, който става чл. 75. Заповядайте, господин Хамид. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, моите две изречения ще бъдат по текста на чл. 65 – предложението на народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Всъщност преди минутка нагледно видяхте за какво иде реч, защо е предложението ако предложението не мине на първо гласуване, да могат да съберат от кафето колегите народни представители. Само ми е интересно, като сформират министерствата, как ще ги събират? Малко е далечко за 60 секунди. (Оживление Няма реплики. Други изказвания? Също няма. Подлагам на гласуване членове от 61 до 75 включително по доклада на Комисията. Гласували

Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 73, който става чл. 76. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 74, който става чл. 77. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 75, който става чл. 78. народния представител Данаил Кирилов и група народни представители, което се подкрепя от Комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция за чл. 76, който става чл. 79: „Чл. 79. (1) Законопроектите заедно с документите по чл. 76, ал. 1 и докладът на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани. Същият срок, ако Народното събрание не реши друго, се прилага и за разглеждане на законопроектите за второ гласуване. (2) По законопроекти, внесени от народни представители, председателят на водещата комисия изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър. Министерският съвет или съответният ресорен министър дава становище в срок до две седмици от поискването му. му. (3) По законопроекти, регулиращи трудови и осигурителни отношения, председателят на водещата комисия изисква становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество. (4) По законопроекти, регулиращи права на хората с увреждания, председателят на водещата комисия изисква становище от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. (5) По законопроекти, които се отнасят до съдебната власт, председателят на водещата комисия изисква становище от Висшия съдебен съвет. (6) Граждани и юридически лица могат да представят писмени становища по законопроектите. (7) Становищата по ал. 2, 3, 4, 5 и 6 се публикуват на сайта на водещата комисия на интернет страницата на Народното събрание. (8) Липсата на становища по ал. 2, 3, 4, 5 и 6 не спира обсъждането на законопроекта. (9) Докладът на водещата комисия за първо гласуване съдържа и оценка на очакваните последици от прилагането на бъдещия закон, включително и финансовите, както и резюме на постъпилите становища и обобщено становище на комисията.“ Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 77, който става чл. 80. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 78, който става чл. 81. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване наименованието на Глава осма, както и членове от 76 до 81 включително по доклада на Комисията. Гласували

за да има възможност не след три, а след два месеца да бъде внесен отново в Народното събрание. Правим го с оглед на динамичната политическа обстановка – както в страната, така и в международен план. Мисля, че този срок е достатъчен. Два месеца са напълно достатъчни, за да може този законопроект същевременно и да е актуален, и да решава актуални обществени проблеми, а в същото време да бъде модифициран. Даден е достатъчен срок на вносителите, за да има промяна в неговите мотиви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Имам кратка реплика към господин Попов, тъй като волята на Народното събрание е била

конституционни системи има по-радикални решения и отлагателният срок е доста по-дълъг. Няма основание да се очаква, че в рамките на един кратък срок

1, изречение първо, а именно Законопроектът, който е отхвърлен на първо гласуване, да може да бъде внесен и разгледан повторно само след съществени промени в основните му положения. Няма пречка това да остане. Но три месеца са достатъчно дълъг период предвид динамичната обстановка.

Няма. Закривам разискванията и подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Жельо Бойчев и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.

Предложение от Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от Жельо Бойчев и група народни представители: „В чл. 80, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В изречение първо след думата „представители“ в нейната втора употреба се поставя точка и текстът до края на изречението отпада. 2. В изречение трето след думата „три“ се добавя „работни“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип принцип текста на проекта и предлага следната редакция за чл. 80, който става чл. 83: „Чл. 83. (1) Народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект или изработения общ законопроект съгласно чл. 81, ал, 2 в 7-дневен срок от приемането му, съответно от предоставянето му на народните представители, които се аргументират. Предложенията се отправят чрез председателя на Народното събрание до председателя на водещата комисия и се вписват в публичен регистър на Народното събрание. По изключение Народното събрание може да реши този срок да бъде удължен най-много с три седмици или намален, но не по-кратък от три дни. (2)При внасяне на предложения по ал. 1 по законопроекти, свързани с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз, или със започната процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз, народните представители посочват причините за приемането, целите и очакваните резултати и прилагат анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. По предложенията председателят на водещата комисия изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър. (3)Проектът на доклад за второ гласуване се публикува на сайта на водещата комисия на интернет страницата на Народното събрание в еднодневен срок след изтичане на срока по ал. 1. ал. 1. (4) По предложенията, внесени от народни представители, председателят на водещата комисия може да изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър. (5) 14-дневен срок от приемането на законопроекта от водещата комисия тя внася в Народното събрание доклад, който съдържа: 1.направените в срока по ал. 1 писмени предложения на народни представители и становището на комисията по тях; тях; 2.предложенията на комисията по обсъждания законопроект, включително когато тя приеме такива по повод предложение на някои от нейните членове, направено по време на заседанията. Предложенията на народните представители, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки, се аргументират.

„народни представители“ да се постави точка и изразът „които се аргументират“ да отпадне. Уважаеми народни представители, тук се касае за предложение за второ четене. Аргументацията и мотивите са достатъчно развити на първо четене. Освен това предложенията за второ четене се аргументират при самото обсъждане на предложенията. Ето предложението на Данаил Кирилов: изречение първо, думите „съгласно методологията, приложение към Правилника“ се заличават. Хайде да го аргументираме – как ще стане тази работа?!

няма. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията и подлагам на гласуване предложението, направено току-що от парламентарната трибуна от народния представител Филип Попов – в чл. 80, ал. 1,

Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 58, който става чл. 61. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 59, който става чл. 62. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 60, който става чл. 63. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 61, който става чл. 64. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 61, който става чл. 64. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 62, който става чл. 65. Комисията подкрепя предложението на Данаил Кирилов. Комисията предлага да се създаде чл. 91: „Чл. 91. По решение на Народното събрание, прието по искане на една десета от народните представители или на парламентарна група, или по своя инициатива главният прокурор внася в Народното събрание и други доклади за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика. Обсъждането на докладите се извършва по реда на чл. 90“.

Няма. Подлагам на гласуване членове от 84 до 94 включително, като чл. 91 е предложение на Комисията за създаване на нов такъв със съответното му съдържание по доклада. Гласуваме членове от 84 до 94 включително по доклада на Комисията.

„В чл. 92, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. създава се изречение второ: „Пленарното заседание, в рамките на което се провежда парламентарен контрол, продължава до изчерпване на въпросите и питанията, на които следва да се отговори“. 2 в сегашното изречение

Имате думата за изказване, уважаеми господин Кутев.

съм от мисълта, че като разберем смисъла или като не сме го разбрали ще го подкрепим, но все пак се опитвам да обясня защо правим всичко това. Смисълът на предложението да

Общо взето механизмите са едни: първоначално се използват нормалните механизми на отлагане. Оттам нататък се стига до ситуация, която всички знаем. В дневния ред на парламентарния контрол влиза прекалено дълъг списък

При това положение според Правилника, който имаме, се оказва, че всъщност не можеш да виниш министъра, защото той е бил готов да дойде, но не е дошъл, защото времето за парламентарен контрол не е стигнало. Това е механизмът, по който един отговор може да се забави пет, шест, седем месеца и това се е случвало нееднократно. Желанието ни да вкараме тази точка има логика – по този начин се опитваме да дисциплинираме реда на парламентарния контрол по начин, по който това да не се случва. Отговорът е: изходът за цялата тази работа зависи веднага от председателя. Тоест, когато председателят знае, че ние не можем да приключим парламентарния контрол преди да е минал целият дневен ред, залегнал в парламентарния контрол – това, което предлагаме, той просто ще го раздели или ще направи извънреден парламентарен контрол.

Благодаря, господин Председател. Присъединявам се към това, което каза колегата Кутев, като Ви обръщам и внимание – в чл. 91, ал. 1 ясно е записано следното: „народните представители отправят до министър-председател, заместник министър-председател или до министрите въпроси от актуален – повтарям – актуален характер…“. Какъв ще е този актуален характер, когато се отговори на въпроса след половин година? Категорично това няма актуален характер и на практика се обезсмисля чл. 91, ал. 1 в първото му изречение.

Господин Председател, уважаеми колеги, смисълът на гледането на Правилника е да го усъвършенстваме на база на досегашния опит от предходните народни събрания. Това, което сме направили като предложение, именно за осъществяване на един пълноценен парламентарен контрол. Колегите споменаха част от аргументите, аз си пазя два въпроса от предходното Народно събрание, които бях задал към министър Москов Това са скандалните случаи с онези ваксини, не само турските, а след това с цялата дейност на „Бул Био“ и наличието на един милион ваксини, съхранявани по не знам какви критерии, не е ясно на база на коя поръчка произведени, на какви търговски взаимоотношения предоставени на турската държава. Има прокурорска проверка по този случай, беше нашумял. Искам да Ви кажа, че беше прекратен мандатът на Четиридесет но отговор на тези въпроси не постъпи. Това са септември, октомври, ноември, декември, до 26 януари – многократно отпадащи или включвани в парламентарния контрол, но времето все някак си не стигаше до тях. Това обезсмисля смисъла на актуалния парламентарен въпрос особено по такъв тип скандални случаи, които концентрират общественото внимание. С тази поправка да предотвратим възможността по същество на най-скандалните и важни случаи да се дава възможност да не се стигне до отговор от тази трибуна и тези два примера, които аз, господин Председател, мога да покажа нагледно, са ясен пример за не не добре осъществяван парламентарен контрол. Моля да подкрепите това ни предложение. Мисля, че ще бъде пълноценно за работата на Четиридесет

и излязох на трибуната преди него точно за това – за да пледирам да бъдат редувани различните оратори, за да стане по-смислен дебат. По въпроса по същество същество – това е и като реплика към всички изказали се досега от БСП. Това е болката на всички депутати, че много често, даже по-често по отношение на опозицията, министрите не дават навреме своите отговори и въпросите стават неактуални. „Атака“ е била все опозиция от 2005 г. досега. Не съм участвал в едно Народно събрание и, вярвайте ми, много пъти съм страдал от този проблем. Логично е, естествено е, обяснимо е защо министрите бягат от отговори. в едно Народно събрание, но през другите народни събрания, в които съм бил, винаги съм мислил какъв е начина да бъдат накарани министрите да идват своевременно тук и пак, вярвайте ми, не съм намирал отговор. Министърът не е престъпник, за да го доведе съдебната охрана, съдебната полиция, както това става в съдебната зала, в пленарната зала, което е нещо съвсем друго, даденостите са съвсем различни. Това предложение, което се дава в момента от БСП, е несъстоятелно. То не може да накара министрите просто да идват. Министрите имат работа, пътуват в чужбина, болни са, и те са хора. Не можем да ги арестуваме и да ги доведем да отговарят. Дайте нещо друго, измислете, защото аз поне до този момент, пак Ви казвам, когато съм бил в опозиция, когато безброй от моите въпроси – аз съм един от най-задаващите въпроси народен представител в три народни събрания, не съм намерил средства и начини за това. Отговорностите в живота, в обществото са най-различни – съдебна отговорност, морална отговорност. Тук отговорността за неотговарянето и за бягането на министрите от залата и никаква друга. Не можем да измислим друга, не можем да им вменим отговорност, не можем да им наложим наказание. Измислете нещо друго, колеги от БСП,

отговори. Вие много добре знаете, че Правилникът има сила на закон и всеки един министър следва да му се подчинява и да дава пример със своето поведение, като част от ръководството на държавата Министерският съвет, да бъде в пленарната зала и да отговаря на актуални въпроси, касаещи редица български граждани, касаещи тези хора, които в крайна сметка плащат заплатата на този министър и благодарение на тях той е там. Действително и тук отговорността е политическа тя следва да се даде и към министрите и те да могат да дойдат тук, в залата. Това е тяхно задължение. Ние следва да вкараме това нещо и в Правилника, както сме го предложили. Това нещо може да съществува в Правилника и те са задължени по силата на Правилника, който има силата на закон, да дойдат. Да, не можем да им наложим санкции, не можем да ги докараме с белезници, но, опазил ни Господ от това да докараме министрите с белезници в пленарната зала да отговарят на въпроси. Знаем, че може би някоя следваща стъпка ще бъде и тази, но е невъзможно по този начин да се бяга от политическа отговорност, да се бяга от Народното събрание. Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Господин Кирилов, заповядайте за втора реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Шопов, именно защото сте парламентарист с опит си позволявам да направя реплика, макар да подкрепям изцяло контекста на Вашето изложение. Според мен, има способ, има способ, но той касае добросъвестността на народния представител, както неговата вярна оценка и преценка. Тоест какво търси народният представител – дали търси съдържание, тоест фактология, изследване на казуса, изследване на въпроса или търси показност? Ако търси съдържание, народният представител ще поставя писмено въпроси въпроси и в краткия срок ще получи отговор, ще се запознае с това, ще прецени има ли смисъл да ескалира по тази тема. Но ако търси непрекъснато ако търси непрекъснато показност, тук няма спирка, няма рамка и затова опозицията ни предлага в петък, ако искате и в 23,51 часа ще изслушваме министри, защото на практика това означава въпросното предложение. Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Трета реплика има ли? Няма. Заповядайте, господин Адемов, за дуплика. Благодаря на двамата репликиращи. Благодаря за това, защото те или повториха, или взеха от мен с други думи това, което и аз говоря, за което и аз пледирам. Да, така е, господин Попов няма никакъв спор, това е моята теза. Моята идея и моята мисъл преди малко в изказването ми беше – да, така е, но Вашето средство не променя нещата. Вашето предложение не е ефективно. Аз ще гласувам „въздържал се“, защото и това не е решение. Явно, че и в това Народно събрание ние не намираме начин за преодоляването на този проблем. Отговорността остава

Аз изцяло приемам аргументите на господин Кутев, които той изложи тук, но колеги, съгласете се, че много често парламентарният контрол

в края на точка 1 от предложението след думата „отговори“, да запишем „но не по-късно от 19,00 Това ми е предложението, с тези аргументи, все пак да не задържаме някой министър тук до събота в 5,00 сутринта. Не е много удобно за тях, не че ние не сме свикнали, но за тях не е удобно.

Това, което каза и господин Кирилов, също не е реалност. Той казва: „Вие ще пуснете писмен въпрос, той ще отговори писмен отговор.“ Тези въпроси, аз поне, не ги задавам заради себе си. Честно казано обикновено в голямата си част ние задаваме въпроси, на които знаем отговорите. Ние не ги задаваме, за да ги разберем ние. Ние ги задаваме, за да ги разберат хората. При това положение логиката ви „абе пусни го писмено“, не е същата. Тя не работи. Нито пък логиката „пуснете го през нощта“. Нали и през нощта не щем?! Тук има отговор, който аз още в самото начало поставих, просто може като се види, че са се събрали повече въпроси, може да се направи извънредно заседание в понеделник и да се направи изслушването по тези въпроси в понеделник това е смисълът, и това е решение на председателя. Това, което казвате за 17,00 ч. или за 19,00 ч. – как беше предложението, аз съм абсолютно „за“ и съм съгласен с това, и съм далеч от мисълта, че председателят ще насрочи заседание или ще сложи такъв дневен ред за въпроси, защото те са изчислими. Всеки от нас знае, че около 30 въпроса, господин Председател, според мен минават на едно нормално заседание. Като сложиш 50 – това ще ти отнеме до 17,00 ч. и няма да слагате повече от 50 въпроса в заседанието. Като са се събрали 70 – ще направим извънредно заседание. Има отговор.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

нещо, което е наше и задължение по това за какво сме избрани като народни представители, и пред нашите избиратели. Тук не знам защо се бъркат понятията „народният представител задава въпрос“. Народният представител всъщност е гласът на тези, които задават въпроса. Ние не задаваме въпроси по собствена инициатива или по някакви собствени и лични мотиви. Ние се опитваме винаги да задаваме онези въпроси, които са ни били поставени от нашите избиратели. Тези въпроси имат своята актуалност. Не случайно в самото начало се говори, че се задават въпроси по актуални проблеми. Няма как да задаваш актуален въпрос и да получаваш неактуален отговор след известно време, някога. Нещо повече, при сегашната практика, която съществува в Народното събрание, ако някой министър започне да отговоря на актуални случайно е попаднал в графика на актуалност, но не му стигне времето в парламентарния контрол да отговори на всички въпроси, които са отправени към него, и следвайки принципа, който е записан и в сегашния нов Проект на правилник за ротационност на отговорите на министрите, този министър някъде след около пет месеца пак ще му дойде реда да отговаря на парламентарни въпроси, които вече отдавна не са актуални, отдавна отговорът се е получил или от практиката, или от някакви случайности, или въобще го няма и няма как да го има. В тази връзка наистина едно от задълженията, които председателят трябва да има, е така да формира дневния ред на парламентарния контрол, защото той да стигне до определено време. Трите часа, според мен, са абсолютно недостатъчни, за да бъдат свършени всички тези въпроси, освен ако правителството работи в една прекрасна кондиция, върши си работата като хората и няма проблеми. Затова нека да поставим възможност всеки петък да се отговаря на въпросите толкова, доколкото те са включени в дневния ред – дневния ред, от председателя. От него зависят тези неща. Нека да не слагаме ограничения. Затова Ви моля да подкрепите предложението на моите колеги от Парламентарната група “БСП за България”, защото иначе се получава по логиката на председателя на комисията, който е предложил този Правилник, че няма нужда въобще да правим тогава и устни въпроси всички въпроси ще ги задаваме писмено и ще решим въпроса и с това дали ще се излъчват по телевизия, няма ли да се излъчват по телевизия. Всъщност ще скрием парламентарния контрол окончателно. Ако това е целта, кажете да знаем и махнете тогава устните въпроси – пишете само писмени. Ако ще има устни въпроси, нека те да бъдат отговаряни във време, което е разумно, което отговаря на актуалността на въпроса, а не, примерно октомври месец да си попитал какво става с пътя Сливен – Ичера и след това някъде март месец следващата година да ти отговорят, че вече е направен проект.

Реплики? Заповядайте, господин Александров. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колега Ерменков, аз много харесвам новия Ви по изчистен стил – много повече Ви приляга, първото, което е – адмирации към него. Относно парламентарния контрол трябва да бъде ясно и следното нещо. Когато има отправен въпрос, трябва да има не само отговор, но и по дадения въпрос, когато съществува проблем, трябва да има някакви действия по него. Отговорът сам по себе си не предизвиква действие. Ако целта ни е, когато се срещаме с нашите избиратели да преведем на практика, тоест да решим техните проблеми, то задаването на въпрос би имало за цел повече да нервира изпълнителната власт, която да реши дадения проблем и съответно да даде публичност. Това са двете страни на единия въпрос. Когато съществува хипотезата, че има натрупани въпроси в един парламентарен контрол, това Народно събрание в няколко състава подред, поне, в които аз съм участвал – Четиридесет и вторият и Четиридесет и третия парламент, е взимало нарочни решения, с които парламентарният контрол е започвал примерно от 9,00 сутринта в петък, което само по себе си е имало за цел да изчисти натрупаните въпроси. Ако ние оставим хипотезата, нека да няма срок, в който примерно да могат да се задават въпроси, или да е по-дълъг срокът за изчистване на въпроси, това означава, че ние трябва да оставим на субективния фактор, че народните представители няма да злоупотребяват с него. Аз ще Ви помоля, ако можете с ръка на сърцето да излезете и да кажете тук: „Да, аз тук казвам много ясно и заявявам, че няма да има народен представител, който ще злоупотреби с това“. Ясно ни е на всички, че се злоупотребява – до явяването на самите министри на парламентарен контрол, до голяма степен е освен политически ангажимент то е и морал, те ще имат моралния ангажимент да се явят и да отговорят. Пак Ви казвам, при положение че са се натрупали много въпроси нищо не пречи на ръководството на парламентарната група, на която и да е парламентарна група,

актуалността на въпроса зависи от началото на това, кога ще започне парламентарният контрол, а не кога ще завърши. Още повече, Вие много добре знаете как на Председателски съвет се вземат решенията по дневен ред, по това какво да бъде включено и силно се съмнявам, изхождайки от сегашната обстановка и начина, по който работим и на това заседание, че някой път ще бъде чут гласът на опозицията за това какъв дневен ред да бъде включен в Народното събрание. Затова този правилник, който приемаме в момента, трябва да бъде пътеводната ни нишка, по която да се движим към един нормален парламентарен живот, който изисква наистина отговорите на актуалните въпроси да бъдат актуални. Няма как да бъдат актуални отговори на въпроси, които идват след пет-седем месеца. Затова пак казвам, нека председателят на Народното събрание, ако ние запишем текста, че трябва да се отговаря на въпросите до тяхната наличност в написания дневен ред, да се отговаря точно толкова, колкото въпроса са включени. Вие знаете, че всеки четвъртък вечерта ни се дава точно списъкът на онези министри, които ще отговарят на въпросите следващия ден. Този списък да бъде съобразен така, че да бъде изпълнен. Това на практика означава, че ние ще знаем програмата, знаем колко въпроса има, знаем колко питания има, знаем горе-долу колко е времето за един въпрос, за едно питане и ще знаем точно колко време ще ни бъде работата, но трябва да си я свършим. Иначе, в това, което ни предлага председателят като списък на въпроси на министри, които ще отговарят, ако той някъде по средата прекъсне – една формалност, която просто виси във въздуха. Така че нашето предложение не е за безкрайно провеждане на парламентарен контрол, а за създаване на такъв дневен ред за парламентарния контрол, който да бъде изпълняем и който да съответства на въпросите, на отговорите и на сроковете, които са заложени в правилника. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване, първо, предложението направено от господин Хамид Хамид в т. 1 на предложението, направено от народните представители Жельо Бойчев и група народни представители. Досега, както завършва изречението, да бъде добавен изразът „след отговори, но не по-късно от 19,00 часа“, и така да завърши вече изречението. Това е предложение на народния представител Хамид Хамид. Моля, гласувайте.

188 народни представители: за 82, против 43, въздържали се 63. Предложението не е прието. Сега гласуваме самото предложение, направено от народните представители Жельо Бойчев и група народни представители в автентичния му вид, както е записано в доклада на Комисията, която не го подкрепя. Гласували

Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 93, който става чл. 97. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 94, който става чл. 98. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 95, който става чл. 99. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 96, който става чл. 100. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 97, който става чл. 101. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 98, който става чл. 102.

В текста на проекта в чл. 101, който става чл. 105, в ал. 4 след думата „съответно на“ вместо чл. 101 и чл. 103, да се чете – 97 и 103. Подлагам на гласуване направеното предложение в чл. 101 по вносител, който става 105 в доклада на Комисията, отнася се за чл. 102 в проекта, ал. 4, вместо членове 101 и 103 да се чете членове 97 и… Значи само чл. 101 се променя всъщност. Вместо чл. 101 да се чете чл. 97. Моля, гласувайте това предложение, първо.

до 106 включително по доклада на Комисията с промяната, която направихме преди малко и приехме в чл. 105. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция за чл. 103, който става чл. 107: „Чл. 107. (1) Народният представител може да регистрира общо два въпроса или питания, с устен отговор, за една пленарна седмица. Народен представител не може да зададе въпрос или питане, на които вече е отговорено. (3) В случаите, когато въпросите и питанията не съответстват на изискванията на този правилник или не са зададени към член на Министерския съвет, в чийто ресор на управление е предметът на въпроса или питането, председателят уведомява народния представител да отстрани в тридневен срок несъответствията. В същия срок уведоменият народен представител има право да оспори писмено допустимостта на въпроса или питането. След допитване до Председателския съвет по оспорваната допустимост председателят взема окончателно решение, за което народният представител се уведомява. При решение за допускане на въпрос или питане срокът за отговор, съответно по чл. 96, ал. 1 и чл. 99, ал. 1, се определя от датата на окончателното решение.“ Заповядайте, господин Кутев.

Може би трябваше да изчакам, ама не знаех дали господин Кирилов ще мотивира неговото предложение, а именно „не повече от два въпроса и едно питане“ да се замени с „общо 2 въпроса или питания“. Но така или иначе, изказването ми сега е проблематично от тази гледна точка, че не знам неговата мотивация. Неговото е прието, така че по-скоро Вие се аргументирайте. АНТОН КУТЕВ: Но твърдо не съм съгласен с това. Не знам защо, между другото, тръгвате по тоя път, защо Ви е необходимо това ограничаване навсякъде по малко, достатъчно за да създаде скандал във всяка една от точките. Същото беше с БНТ, същото в момента правим - от три питания и въпроси да ги направим на два, дето се вика, очевидно е, че не можем да премахнем контрола. А защо вървим така, че да създадем проблем въпреки всичко, това вече че не го разбирам. Не смятам, че това по някакъв начин подпомага работата на Народното събрание, не смятам, че го прави по-прозрачно. Убеден съм, че това ограничаване броя на питанията и на въпросите ¬ общия брой, няма да направи рейтинга на Народното събрание по-голям. Тоест като цяло това е крачка, която, хубаво де, някакви вътрешни борби тука сигурно си правим, ама даже не ни спирате, някакво ограничение такова, дето е: абе, по-малко ще питате. Това изглежда като детска игра, сритване отзад примерно или нещо такова, не знам, това е логиката на това нещо. Моето предложение е да го оттеглите, защото е проблематично, очевидно е намаляване на възможностите за парламентарен контрол, очевидно това не спомага на демокрацията и на доброто име на Народното събрание, а пък в крайна сметка резултатът е, че питания пак ще има, то е ясно, ще има питания, ще има трибунки, ще говорим и няма как да затворим, демократична е системата, не може да затвори опозицията. Изобщо тия шегички ми изглеждат пресилени. Бих предложил да го оттеглите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР изказване - народният представител Хасан Адемов.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 На практика става въпрос за това в рамките на една седмица народните представители да имат право да регистрират две питания или два въпроса. Знам аргументите, които ще ги кажете сега, вероятно в рамките на изказване или на реплика, ще кажете, че този текст съществува от 2013 г., че има възможност за задаване на писмени въпроси. Уважаеми колеги, ако по този начин ограничавате правото на народните представители да регистрират актуални въпроси или питания, Вие не решавате никакъв въпрос на изхода. Защо казвам това? Защото, ако отложите, ако примерно се отложат тези два въпроса или две питания за следващото заседание, на следващо заседание може да се случи така, че да отговаря на четири и на шест актуални въпроси или питания. Оптимизирате ли по този начин парламентарния контрол, подобрявате ли парламентарния контрол или оставяте впечатлението, че ограничавате правото народните представители да задават актуални въпроси? На практика излиза на преден план това, което казвам, опитвате се да ограничите правото на народните представители да регистрират актуални въпроси или питания. Пак повтарям, не решавате нито един от въпросите на оптимизирането на парламентарния контрол, защото в следващо заседание или в следващи заседания министърът може в рамките на едно заседание да отговори на пет или на шест въпроса. Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид. Реплики? Заповядайте, господин Кирилов.

за да спра тази практика да се позовавате към мен като вносител. Очевидно е, че знаете аргументите, очевидно е, че ги възпроизведохте откъм съдържателна страна, но не ги интерпретирате правилно. Водехме този дебат дълго и продължително в Комисията по правилника. Очевидно е, че голяма част от тази аргументация ще се развие и сега, и понастоящем. Аз моля колегите да съобразят следното. Това дори не е дисциплинираща мярка. Тук господин Адемов използва израз, който наистина е доста точен: „оставя впечатлението“. Вие използвате това. Да, намалението от 3 на 2 оставя впечатлението за някакво намаление, но се прецизира обхватът, в него се включват и питанията. По-честата практика е народните представители да задават актуални въпроси, по-рядко се правят питанията. Нека пак казвам, да се дисциплинира народният представител, нека той да има една предварителна визия за това какво иска да постигне с въпроса или с питането. Два въпроса или въпрос и питане са предостатъчно за една парламентарна седмица. Няма смисъл, и това са единици народни представители, парламентарните архиви, ще видите, че във всеки един парламент има не повече от трима или четирима колеги, които задават множество въпроси. Ами ще се съобразя с поканата за изтичане на времето. Ако се наложи, ще доразвия аргументите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Правя реплика, защото колегата може би пропусна: ясно и категорично е записано в чл. 90, ал. 1, че народните представители имат право на въпроси и питания до Министерския съвет, които са длъжни да отговарят. Наистина тук не става въпрос единствено за някаква технология, тук става въпрос за правомощия на всеки един народен представител. А в тези правомощия виждаме, че ясно и категорично, прокарвайки една линия през целия правилник от блицконтрола, Канал 1, петъчния парламентарен контрол, като стигнем и дотук – ограничаване на въпросите, е за намаляване на тези правомощия, за превръщането на Народното събрание в един гумен печат. И тук не става въпрос за дисциплиниране на народния представител,

Ще обърна внимание, че с направеното предложение, внесено от народните представители от ГЕРБ, трябва да поставим въпроса за прозрачността за тази медийна прозрачност, за която е необходимо ние да създадем възможност на членовете на обществото да си изградят мнение за стойността на информацията. Защото има много източници на информация и управляващите явно разчитат на възможността за манипулиране на това обществено мнение чрез други източници на информация. Припомням Ви, че във връзка с кампания за медийна прозрачност е направено изследване в България и там се открояват осем фактора, които влияят на тази прозрачност, като един от тях – отчетност – отчетност на изпълнителната власт пред гражданите на всички нива, е на водещо място. Защо ограничавате обаче възможността да бъдат задавани въпроси и питания към изпълнителната власт, към министри, вицепремиери и премиер? Кого ще скриете от парламентарен контрол, кой от министрите, предложен от големия или от малкия партньор? И аз мисля, че до този момент според практиката в предишни народни събрания и работата по Правилник на народните събрания нямаме основание да смятаме, че колегите, представители в изпълнителната власт, излъчени от Политическа партия ГЕРБ ще се скрият. Тоест логиката е, че малкият партньор – големият триглав малък партньор, ще бъде скрит (оживление в ГЕРБ) от парламентарен контрол. Защо го внасят народните представители на ГЕРБ? Това част от договорка, сделка, задкулисие или споразумение? През медиите станахме свидетели на тридневен, четиридневен диалог.

Какво точно се договаряше в тези разговори става ясно от предложенията, които се правят за ограничаване на възможността за прозрачност и за информираност какво прави изпълнителната власт. С това ли Ви извиха ръцете? Или, и с това ли? Колеги, изключително арогантно, самонадеяно и без да чувате нито един от аргументите на опозицията – разумните аргументи, механично гласувате Правилник, с който вероятно целите да приспите българското общество. Къде отидоха отстояваните позиции от председателя на Политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов? Между другото, той защо не е в залата? Той подкрепя ли тези предложения, които се правят за ограничаване на контрола върху изпълнителната власт? Тъй като Вие се разбрахте, че той ще бъде бъдещият министър-председател. Подкрепя ли това да няма прозрачност? Или вероятно се правят опити да бъде по-дълъг мандатът на бъдещото управление? Само че до този момент

Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложение на народния представител Филип Попов, Комисията не го подкрепя. Гласували